na 12 mjeseci.

Izvolite kolega Bulj,

**Jandroković, Gordan (HDZ)** Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 779.,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 hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, temeljem članka 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za lokalnu i područnu samoupravu. Molim predstavnika predlagatelja poštovanog ministra uprave gospodina Ivana Malenicu da nam da dodatno obrazloženje konačnog prijedloga zakona. Izvolite ministre. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažene zastupnice i zastupnici. Sve vas skupa pozdravljam. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi. Naime, prava i obveze i odgovornosti službenika i namještenika zaposlenih u upravnim odjelima i stručnim službama jedinica lokalne i područne samouprave odnosno upravnim tijelima općina, gradova i županija uređene su Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Vlada RH u srpnju 2018. donijela je Uredbu o dopuni Zakonom o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi gdje je dopunjen članak 28. toga zakona novim stavkom 3. kojim je propisano da se zbog potrebe rada na provedbi projekta projekta koji se financira iz fondova ili programa EU, osoba može primiti u službu na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta za razliku od dotadašnjeg rješenja prema kojem je služba na određeno vrijeme za obavljanje privremenih poslova ili poslova čiji se opseg privremeno povećao može trajati 6 mjeseci te se može produžiti za još 6 mjeseci. Navedena dopuna odnosi se na mogućnost trajanja službe na određeno vrijeme duže od godine dana radi obavljanja poslova voditelja projekta, administratora projekta, koordinatora i drugih osoba koje rade na poslovima vezanim za upravljanje projektom koji se smatraju službenicima u upravnim djelima i službama jedinica lokalne samouprave. Također, propisano je da se osobe koje se zapošljavaju radi neposredne provedbe ostalih projektnih aktivnosti odnosno na poslovima koji su predmet projekata ne smatraju službenicima i namještenicima te se na njih ne primjenjuju opći propisi o radu. 4. Zakona o ovlasti Vlade RH da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora ova uredba ostaje na snazi najdulje do 30. studenog 2019. iz čega proizlazi potreba za donošenjem izmjena i dopuna Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj samoupravi. Sličnog sadržaja je odredba Članka 61. stavka 6. Zakona o državnim službenicima kojim se omogućava zapošljavanje državnih službenika na određeno vrijeme za potrebe rada na projektu koji se financira iz fondova ili programa EU duže od 12 mjeseci odnosno za vrijeme trajanja projekta. Ukoliko se ne donese predloženi zakon služba na određeno vrijeme zbog potrebe rada na provedbi projekta ne bi mogla trajati duže od 12 mjeseci iako projekti u pravilu traju dulje od 12 mjeseci, neki čak i do 72 mjeseca. Stoga bi službenicima zaposlenim na određeno vrijeme na navedenim poslovima prestala služba istekom roka od najviše 12 mjeseci, te bi radi osiguranja administrativnih kapaciteta potrebnih za provedbu i realizaciju projekata trebalo raspisivati novi oglas za zapošljavanje, provesti postupak izbora i prijema u službu novih službenika koje tek treba uputiti u posao iako su na tim poslovima bili zaposleni osposobljeni službenici. Zbog navedenog bi u pitanje došlo osiguranje administrativnih kapaciteta lokalnih jedinica potrebnih za provedbu i realizaciju projekata za vrijeme trajanja projekta kao i kontinuitet u obavljanju poslova vezanih uz upravljanje projektima. Navedeni projekti provode se u javnom interesu, odnosno interesu građana lokalne samouprave jer će njihovom realizacijom poboljšat se kvaliteta života građana. Radi se dakle o velikim infrastrukturnim projektima poput također i projektima iz Europskog socijalnog fonda, poput projekta „Zaželi“ program zapošljavanja žena. na snagu je stupio i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima kojim je državni stručni ispit redefiniran u državni ispit odnosno promijenjen je naziv kao i način polaganja toga ispita u okviru kojeg će se polagati opći predmeti zajednički za sve službenike neovisno od toga u kojem su državnom tijelu zaposleni. Prema Članku 89. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi na program državnog stručnog ispita, te postupak i način polaganja ispita primjenjuju se propisi o državnim službenicima. Stoga je potrebno uskladiti naziv tog ispita u oba zakona. I konačno stupanjem na snagu Zakona o sustavu državne uprave postavilo se pitanje kontinuiteta radnog staža kod istog poslodavca za službenike koje temeljem zakona preuzimaju jedinice lokalne uredi državne uprave u županijama su ustrojeni na temelju Zakona o sustavu državne uprave nastavljaju s radom do stupanja na snagu posebnih zakona kojim će se pojedini poslovi državne uprave iz nadležnosti ureda državne uprave povjeriti županijama. Donošenjem ovoga zakona dakle osigurava se kontinuitet zakonskog rješenja koji je na snazi od stupanja na snagu uredbe o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi te se omogućava u prijem u službu na određeno vrijeme zbog potrebe rada na provedbi projekata koji se financira iz provedbe, iz programa EU za vrijeme trajanja projekta, dakle duže od 12 mjeseci. Time se dakle, kao što sam rekao osigurava jačanje administrativnih kapaciteta jedinica lokalne i područne samouprave i kontinuitet u obavljanju

u obavljanju poslova vezanih za provedbu projekata koji se financiranju iz programa ili fondova EU i koji su u javnom interesu odnosno u interesu jedinica lokalne samouprave, a koji se provede u trajanju dužem od 12 mjeseci. I još jednom želim istaknuti, kako sam i ranije spomenu kako trenutno zakonsko rješenje koje je na snazi odstupanja na snagu uredbe o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima je primjenjivo do 30. studenoga 2019. godine kada spomenuta uredba ostaje važiti te je iz tog razloga potrebno donijeti ovaj zakon u hitnom postupku kako bi se osigurao kontinuitet rada na projektima. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem ministre. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem poštovani potredsjedniče. Poštovani ministre sa suradnicima, vrlo kratko, dakle apsolutno jasno da su ciljevi izmjene ovog zakona jačanje kapaciteta za provedbu i apliciranje prema EU fondovima. Mene samo zanima ovo što ste spomenuli s obzirom da se oni određeni akteri iz ovog zakona neće smatrati službenicima i namještenicima i da će na njih primjenjivati opći propisi o radu. Samo da to razjasnimo, znači za sve osobe koje se temeljem ovog zakona budu zapošljavali moraju proći jednaki tretman zapošljavanja, dakle objave natječaja i testiranja i primanja u službu ili eventualno ne. Znači to je ono što mi je ostalo upitno jer ja iščitavam da moraju samo je do sada bio problem kod tih određenih da su mogli samo na 12 mjeseci, a s ovim im dajemo pravo da rade na projektu puno duže i da je to zapravo jedini cilj ovoga, ali da odmah u startu to raščistimo. Zahvaljujem. Odgovor kolega ministar, izvolite. **Malenica, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženi zastupniče na postavljenom pitanju, dakle kao što sam i rekao postoje brojni projekti u jedinicama lokalne samouprave koji su financirani iz fondova EU ili programa EU i i da bi uspostavili kontinuitet rada na tim projektima, a znamo da je do sada bilo ograničenje najviše godinu dana, a ti projekti traju duže, najčešće duže godine dana pa neki čak i do 72 mjeseca. Ovim izmjenama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj samoupravi omogućujemo kontinuitet njihovog rada sve kako bi se taj projekt uspješno završio. Dakle naglašavam, radi se o jedinicama lokalne samouprave i najčešće se radi o projektima koji su za dobrobit građana u toj jedinici lokalne samouprave. Zahvaljujem na odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Ante Bačić. Izvolite. **Bačić, Ante (HDZ)** Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani ministre sa suradnicima. Treba istaknuti definitivno važnost upravo omogućavanja rada na određeno jedinicama lokalne i područje samouprave posebice zbog projekata. Znamo koliko je zaposlenih potrebno sada određenim općinama, gradovima županijama vezano za provedbu eu projekata. Zanima me sa strane ministarstava kada ste radili analize koliki efekt će upravo donijeti ovo, tj. na koji broj zaposlenika će se upravo ovo odnositi? Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor ministar Malenica. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi zastupniče. Dakle kao što sam i rekao do sada je bila praksa da nakon godine dana ponovo se mora provesti natječaj, povesti procedura, postavlja se pitanje da li je osoba koja je radila na projektu godinu dana da li se javlja ponovno na natječaj, da li se uspostavlja kontinuitet rada, to je predstavljao projekt jedinicama lokalne samouprave. I još trebam naglasiti jednu stvar da se ovim ne povećava broj i neće povećavati broj broj zaposlenika u jedinicama lokalne samouprave već se samo omogućuje kontinuitet rada na pojedinim projektima. A što se tiče brojke, dakle u ovom trenutku nemamo brojku zbog različitog izvora financiranja svih tih projekata da li iz fondova, da li iz programa EU. Zahvaljujem ministru na odgovoru. Sljedeća replika, poštovana kolegica Marija Jelkovac. Izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre. Evo prije svega zahvaljujem na ovoj dobroj intervenciji koja će riješiti problem našim jedinicama lokalne i područne samouprave iz razloga što projekti traju puno duže od godine dana i na ovaj način neće više biti upitni oni koji rade na tim projektima. Međutim, zanima me da li će jedinice morati imati u svojim sistematizacijama radno mjesto koje je strukturirano po uvjetima za osobu koja se prima na rad na projektu i da li će se morati objavljivati kroz plan

radi se o osobama koji su službenici lokalne samouprave koji tako moraju biti navedeni u sistematizaciji sukladno … i planu prijema u službi. A napomenuo bih još i problem koji smo do sada imali glede interesa za zapošljavanje na projektima gdje su se zapošljavali uglavnom na godinu dana jer je bilo ovo ograničenje na ovaj način. Dakle onaj tko se zapošljava ima garanciju da će raditi za vrijeme trajanja projekta. Do sada je imao garanciju da će raditi najviše godinu dana zbog ovih ograničenja koji su postojali u sadašnjem važećem zakonu. A izmjenama ovoga zakona postići ćemo to da osobe koje se zapošljavaju da imaju garanciju da će raditi za vrijeme trajanja projekta. Zahvaljujem. Sljedeća replika poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepo. Ministre ovaj dio zakona se odnosi i na ljude koji su državni službenici i namještenici koji iz državne uprave prelaze u županije. Imate li vi uopće analizu koji je učinak tih županija vi kao ministar? Imate li ikakvu analizu pa da nam kažete koji je smisao županija? Ja mogu reći svoju analizu tj. ono šta živimo. Evo vi ste blizu, od kada su osnovane županije Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska u Dalmatinskoj zagori ima 100.000 stanovnika manje, a u županijama se triba proširivati ili kat zgrade ili prema rivi doli u Splitu … točno prema di također. Koji je smisao uopće županija? Županije triba ukinuti, one nemaju uopće smisla. Ti ljudi su svrha sama sebi. Ovdi je župan postao lex šerif koji je vaš prethodnik donio faraon, a gradonačelnici, načelnici i lokalni čelnici su morali biti poslušni, ako ne budu poslušni onda ti projekti svi će stat. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženi zastupniče Bulj. Pa što se tiče županija i župana dakle vi ste prije nekoliko godina koliko se sjećam bili kandidat za župana pa ne znam da li ste izlazili u kampanji s tom tezom da se ukine … /Upadica se ne razumije./ … aha dobro. Dakle, županije itekako imao svoju smisao, svoj dodatni smisao imaju i povjeravanjem ovih 200 različitih poslova koji bi od 1. siječnja trebale se obavljati unutar županijskih administracija, jednako kao i jedinice lokalne samouprave dakle ovaj zakon se odnosi i na županije kao jedinice regionalne samouprave. Također brojne su koje provode razne projekte koji su zapravo i motor razvoja određene sredine. Tako da u tom smislu uopće nije upitno pitanje i status županija. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem ministru na odgovoru. Kolega Bulj, imali ste priliku, kazali ste i imat ćete još raspravu. Nadam se da se nećete ponovno kandidirati za Hrvatski sabor pa tražiti da se ukine i Hrvatski sabor.

Poštovani ministre sa suradnicima. Kolegice i kolege. Oni koji na terenu se bave sa eu fondovima i provode ih najbolje znaju da nakon euforije i odluke za dobivena sredstva za povlačenje i potpisivanje ugovora i svečanosti i facebooka i objavljivanja, hvaljenja, promocije što je isto dio posla znaju da dolazi onaj teži dio i onaj najteži dio posla kada se takva odluka dobije, a to je provedba. Provedba koja zahtijeva i ljude i sposobnosti i ljude koji će u prvom redu znati suočiti sa mnogim izazovima koji kada dođe do konkretne provedbe i na kojem god području, kako ste, ministre, sami rekli, od projekta Zaželi do projekata infrastrukture. Znamo, osobito u ovim vremenima kada je pred nama novo razdoblje da se puno toga novog i priprema i da jedna neizvjesnost traje po pitanju nas čelnika i za čelnike lokalnih samouprava u tom pregovaračkom smislu što će nam novo donijeti, koje olakšice, ali i koje izazove, da ne rečem probleme u onom što je od prve odluke, kako rekoh, pa do onog konačnog izvješća kada cijela ekipa ljudi u svim ministarstvima, zajedno sa lokalnim čelnicima, dođe do onog, rekao bih, najsvečanijeg tada trenutka da ste posao obavili zadovoljavajuće, da niste dobili silne penale i da ti penali, ako su već bili, penalizacija, a čelnici, kolege jako dobro znaju što to danas znači, da ćete izaći, da tako kažem, kako mi u Dalmaciji rečemo, sa buštrom, tj. svojim vlastitim novcima, ne toliko vraćenim, ali ne toliko tim svojim učešćem da ne okrnjite i da tako kažem oslabite vlastiti fiskalni kapacitet. E, baš zbog toga, svaki zakon, svaka uredba koja, koja ide prema tome da olakša, tj. da na jedan način preduhitri situacije koje će uslijediti je itekako jedan plus za lokalne i regionalne samouprave i ljude najodgovornije za provođenje stotina, stotina, stotina projekata, a time i milijarda kuna, ne samo stotina milijuna nego milijarda kuna. Upravo jedan od predloženih zakona, ovdje i čuli smo i od vas ministre, u tom jednom uvodnom dijelu, upravo jedan od tih zakona, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi dopunjava se postojeći zakon zbog potrebe rada na projektima koji se financiraju iz programa EU fondova. Dopuna se odnosi na mogućnost trajanja službe na određeno vrijeme, duže od godinu dana radi obavljanja poslova voditelja projekta, administratora, koordinatora i drugih koji rade na poslovima vezanim vezanim za upravljanje projektom, koji se smatraju službenicima u upravnim odjelima i službenicima jedinice lokalne i područne samouprave. Osobe koje se zapošljavaju radi provedbe ostalih projektnih aktivnosti, odnosno na poslovima koji su predmet projekta, ne smatraju se službenicima i namještenicima lokalne jedinice, već se na njih, kako smo čuli primjenjuju opći propisi o radu. Ovim zakonom osigurava se kontinuitet radnog staža ostvarenog u državnoj službi, javnoj službi te službi u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne samouprave za službenike i namještenike koje jedinice lokalne ili područne samouprave preuzimaju temeljem zakona. Bitno je napomenuti i to je uvijek važno istaknuti da se plaće zaposlenih na provedbi projekata koji se financiraju iz fondova i programa EU na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava osiguravaju i sredstava fondova EU. To mi koji smo na terenu najbolje znamo, koji su iznosi, koji su postotci, kolike su to plaće, malo se o tome govori da najčešće imaju i uštede i da sredstva koja smo mogli koristiti ili možda trebali koristiti na provedbu projekata, možda možemo ih usmjeriti i u nešto drugo. Iako nam je država još uvijek troma i nedovoljno efikasna u korištenju EU fondova, lokalna samouprava iz godine u godinu, sve je uspješnija i jača u pripremi i ugovaranju EU projekata. Analiza službenih podataka Ministarstva financija o izvršenju proračuna pokazuje da su gradovi prošle godine iz EU fondova povukli preko 314 milijuna kuna, 3 puta više nego 2017. kad je povučeno povučeno nešto više od 89 milijuna kuna. Kao primjer mogu navesti jednu od manjih lokalnih jedinica, moj, evo, će tako grad Trilj gdje se uistinu možemo na jedan način i pohvaliti EU fondovima gdje se povuklo i pripremilo velika sredstva i po iznosu, a posebno po značaju tih sredstava za daljnji planirani gospodarski rast. Tako smo preko 74 milijuna kuna osigurali iz EU fondova za razvoj gospodarstva što višestruko premašuje naš temeljni proračun, dakle s tim sredstvima smo riješili projekt komunalnog opremanja, naše gospodarske zone, riješili smo i realizirali mnoge turističke projektiće projektiće i projekte infrastrukture, u tijeku je realizacija projekta izgradnje poduzetničkog centra, samo za njega više od 20 milijuna kuna. Potpisani su ugovori o financiranju dječjeg vrtića, novog vatrogasnog doma koje bi trebali završiti slijedeće godine. Jedan od kapitalnih projekata je projekt aglomeracije vrijedan gotovo 100 milijuna kuna, a za cijelu Cetinsku krajinu, evo, nema kolege Bulja, više od pola milijarde kuna iz EU fondova kroz projekte aglomeracija, što će značajno pomoći, ne samo u otvaranju novih radnih mjesta nego će značajnije pomoći i očuvanju, ne samo rijeke Cetine nego i drugih, rijeke Rude, svih mogućih slivova i izvorišta, a izravno i na taj način pridonosimo, ne samo pitkoj vodi koju pije cijela Dalmacija, nego ćemo na taj način zaštititi i povećati sigurnost zaštite života u svim oblicima. Donošenjem ovog zakona osigurava se kontinuitet zakonskog rješenja koje je na snazi od stupanja na snagu Uredbe o dopuni Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj samoupravi i nastavlja se primjenjivati stupanjem na snagu predloženog zakona. Na taj način se i nakon prestanka važenja navedene uredbe omogućuje prijem u službu na određeno vrijeme zbog potrebe rada na provedbi projekata koji se financiraju iz fondova EU, dakle i duže od 12 mjeseci. Npr. i čuli smo od ministra i znamo mi koji smo u praksi, projekt je započeo, ne onog dana, ne samo onog dana odluke, ne samo svečanog potpisivanja ugovora nakon provedenog postupka javne nabave nego on ima sve svoje različite faze koje mogu koje mogu trajati i do 3 godine. U nas sigurno, u Cetinskom kraju aglomeracije će trajati ako Bog da i više i gotovo više od 5 godina jer se radi o ogromnim, ogromnim sredstvima. Evo, u tom smislu valja pozdraviti ovaj prijedlog zakona koji kako rekoh želi pomoći i olakšati lokalnim zajednicama u provedbi svih europskih fondova na svim razinama kako smo ovdje spomenuli. Zato i zbog toga podržati će klub HDZ-a ovaj prijedlog zakona. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. U ime Kluba zastupnika SDP-a, poštovani kolega Damir Mateljan. Izvolite kolega. Kolegice i kolege zastupnici. Dakle ovaj zakon jednim svojim dijelom je usklađivanje sa Zakonom o ustrojstvu državne uprave a klub SDP-a je o tom zakonu rekao sve što misli. Dakle svi oni benefiti koje je predlagatelj rekao da će se desiti tim zakonom ne stoje. Da li će nakon toga državna uprava biti učinkovitija? Neće. Da li će biti bliža građanima? Neće. Da li će biti racionalnija? Neće. Da li će dovesti do decentralizacije? Neće. Međutim, u ovoj intervenciji također predlagatelj navodi kako će uvođenjem, dakle ovim zakonom u mnogome narasti kapaciteti lokalne samouprave, dakle općine i gradova u provođenju eu fondova. Nažalost, bojim se da neće. Zašto? vrši on to iz svog osobnog primjera. 2007. godine bio sam i još uvijek sam načelnik općine koja je, dakle 2007. kada još nije bilo niti strukturnih niti kohezijskih fondova nego samo onih predpristupni povukla i provodila najviše projekata u cijeloj Europi. To sad ovako jako lijepo zvuči. Međutim kada bih se ponovno morao pohvaliti time radije bih se objesio. Naime mi smo to provodili svojim vlastitim kapacitetima i bili smo u mnogim problemima dok bismo to riješili, međutim mladi, nadobudni i ludi uhvatili smo se u koštac s time i nikad se više u tako nešto ne bismo upuštali. Danas jedinice lokalne samouprave koje se ozbiljno bave eu fondovima za njihovo provođenje koriste konzultantske usluge koje su opravdani trošak i zašto ne. Međutim, ova intervencija je nužna jer ste donijeli zakon kakav ste donijeli i stoga ne vidim razloga da SDP, da klub SDP-a ne glasa za ovaj zakon. Hvala lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Mateljanu. U ime Kluba zastupnika HNS-a poštovani kolega Čuraj.

nečem što je prijeko potrebno za povećanje kapaciteta, provedbi projekata, dobivanju i provođenju svih mogućih onih aktivnosti i aktivnosti koje prethode samom ugovaranju i provedbi projekata. I ono to ostaje meni samo i isto tako mi je ovdje koje se zapošljavaju radi neposredne provedbe ostalih projektnih aktivnosti, dakle ako se ne radi o poslovima voditelja projekta, administratora, koordinatora itd., što se tiče upravljanja projekta da oni se ne smatraju namještenicima lokalne jedinice, odnosno lokalnih samouprava. Dakle to je kao projekt ja mislim Zaželi ili tako nešto što je apsolutno jasno. Spomenuli ste da neće se povećavati broj izvršitelja, sad ne znam je li to točno ili ne, mislim da to možda i nije rješenje ako ima povećana potreba trebalo bi zapošljavati. Moje pitanje je bilo na koji način se te osobe zapošljavaju da li će se onda morati pratiti svi propisi prilikom zapošljavanja kao i do sada. Ja vjerujem da da, znači natječaji ili oglasi i sve ostalo. I tu zapravo dovodimo do onoga što sam htio smo i ovim putem iskoristi i ministru nešto priopćiti što sam više puta za ovom govornicom govorio a to je upravo taj uvjet i odnosno sami sustav zapošljavanja u državnu, prije svega državnu javnu upravu, naravno posljedično mi to vjerojatno onda se prelilo i na lokalnu a to je putem jedinstvenih natječaja koje provodi neovisno vanjsko tijelo, konkretno to bi mogla biti agencija za vanjsko vrednovanje obrazovanja i formiranje jedinstvene rang liste za prijem u državnu ili javnu službu. Time bi apsolutno isključili svaku onu mogućnost da li na lokalnoj, da li na državnoj, na bilo kojim razinama u javnim službama koji su obveznici javnih natječaja da je netko primljen zato što je nečiji kum, nećak, rođak, stranačka pripadnost, bilo šta drugo ovdje bi se ljudi jednostavno selektirali i temeljem rang liste, to nije ništa novo, to se radi i EPSO sustav to provodi na razini Europske komisije, određeni postotak riješenosti tih testova ti jamči neko mjesto na listi i prijavu za određeni natječaj ako se ispred tebe nije prijavilo dvoje, troje, znači vas prvih pet ili prvih 10 koji su se prijavili sa te liste dolaze na razgovor. I na taj način ta prva selekcija, glavna selekcija bi ubila svaku primisao da je netko tamo zbog bilo kojeg drugog razloga osim kompetencije. Naravno, to bi dovelo i do toga da povećamo i samu razinu stručnosti i kadrova i moguće napraviti ono da nam bude efikasnija i ekonomičnija javna uprava. I mislim da to treba negdje započeti. Naravno to ima svoje sve različite prepreke, provedbene, tu su pravnici, ekonomisti, tehnička zanimanja itd., itd., treba negdje krenuti, treba gledati sa onim što se najviše koristi, prije svega pravna i možda ekonomska zanimanja, tu nije problem napraviti jedinstvenu rang listu pa onda kasnije pridodavati i ostale zavisno što se traži. to je rak rana mislim svih ljudi, mladih, svi su tu ogorčeni, da već dolazi do takvih slučajeva kao jedne svojevrsne auto, neću reći autocenzure ali ljudi već misle da tu zbilja neko nekoga znati da bi se nešto tako zaposlilo pa se ni ne prijavljuju više. Imamo situacija gdje se raspisuju natječaji u državnim službama gdje se niko ne javi, to je ovako malo čudno i nemoguće, ali i to se događa. Ali ne zato što nema ljudi toliko nego koliko ljudi misle da džabe se prijaviti jer to je već sve nešto dogovoreno i to je zapravo rak rana našega društva i onog naličja politike koje mi svi imamo i na tome treba krenuti raditi. Evo iskoristio sam ovu priliku i da se na to obratim i naravno skrenem pozornost. Naravno klub HNS-a će podržati ove izmjene, sve ono što vodi što boljoj apsorpciji europskih sredstava, a mi pozdravljamo i uvijek ćemo podržati prije svega pogotovo jer su i naša ministarstva sama na vrhu povlačenja sredstava koje se već mjeri u milijardama. Zahvaljujem. Zahvaljujem poštovanom kolegi Čuraju. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo. Kolegice i kolege, uvaženi ministre sa svojim suradnicima. Evo ovaj prijedlog izmjena zakona tj. vidim ovdje da kao što sam rekao u replici, jedan dio se tiče oko zapošljavanja ljudi po pitanju projekata, ali moram ovdje jasno reći da projekti što se tiče eu fondova Hrvatska je na začelju po povlačenju fondova iz eu sredstava, tako da kod zapošljavanja, rekli ste za produživanje rokova tj. da bude na duži rok zaposlen ovi koji su na određeno vrijeme da budu u projektu. Međutim, činjenica je da bi to bilo ovako prihvatljivo, ali međutim činjenica kod zapošljavanja poglavito u županije pa vjerojatno i u te projekte, vjerojatno nedostaje kadra stručnog i kvalitetnog da se odradi svi ti projekti, da je to jedan od problema zbog toga što smo mi na dnu po povlačenju. Ne govorim o ugovaranju, provedbi nego po povučenim sredstvima mi smo na dnu EU ispod Malte i to triba reći da mi puno više uplaćivamo u proračun EU i to bi bilo i razumljivo. Međutim kada govorimo o natječaju ovo što je kolega u ime kluba HNS-a rekao, pa meni uvijek padne na pamet vi ste ministar Šibensko-kninske županije pa znate za onaj natječaj u Nacionalnom parku Krka je primljena osoba bez obzira, nije primljena bez obzira što osoba je uz to što je imala i status branitelja i doktorica znanosti gospođa Ljiljana Zmijanović nije primljena šta je samo po toj osnovi bila u prednosti nego je i hrvatski branitelj, ali je zato primljena osoba koja je kužala, a vi znate Brišku vi ste moj Dalmatinac i trešet, tj. trešetka a kužala je dvi stranke HNS i HDZ i ona je primljena. I to je ta činjenica kako se vi vodite i zbog toga je na dnu po povlačenju. A što se tiče organizirana tj. državne uprave, o tome bi se dalo govoriti i u pravu ste da ja sam bio kandidat za župana i moj jedan od glavnih slogana bio je da ću sve napraviti da ukinem županiju koja koči razvoj moje Dalmatinske zagore, a i otoka. Dalmatinske zagore isključivo tada sam rekao da je 100.000 ljudi iselilo od Krke do Neretve od kada su se županije osnovale. To znači gore nego svi okupatori od Turaka, svih koji su prošli kroz skupa uvijek je bilo veliki izvor i potencijal ljudstva, veliki broj stanovnika je bio na tim područjima. Znači tu je ogroman problem je županije i vi to vrlo dobro znate da županije su svrha same sebi. o čemu oni moraju voditi i još su ojačani, doduše vi niste tu krivac, volio bih čuti vaš stav, lex šerifi oni su župani čak i ojačani. Skupštine su oslabljene kao naravno i gradska i općinska vijeća i samim tim dalo je se u biti šerifima da rade šta god žele. A nećemo govoriti o koncesijama na pomorskome dobru, ono što su županije napravile otocima i priobalju. Napravile su kaos pojedincima, pa doli se koalicije, ej koalicije zbog recimo Bena sastavljaju. Ima jedna lipa plaža Bene i koalicija HDZ i njihova koalicijskog partnera. I obitelji ti lipo dodijeliš koncesiju i to je jedna čvrsta koalicija doli i to tako funkcionira. To je obiteljska županije. Da, ja sam se kandidira, imao sam hrabrosti se kandidirati i bilo je malo … čak su se i pripali meni je bilo smišno da bi bilo sve kontrolirati tamo te kutije, sasvim drugčiji bili tu rezultati ali to je nebitno. Bitno je poslati poruku da se koči razvoj perifernih lokalnih samouprava zbog splitsko šibenske i drugih županija i to je vrlo jednostavno. Evo ja mogu kolega Šipić je ovdje spominjao 500 milijuna kuna ulaganja u dječje vrtiće, … amandman za brzu cestu vjerujem spoj na Sinj, spoj na Knin, spoj na Drniš, vjerujem da ćete to podržati. Vjerujem da ćete podržati da i sufinancira država brdsko-planinske dječje vrtiće, tete, jel nije dovoljno samo zgrada, da će sufinancirati jer to Zakonom o brdsko-planinskom području nerazvijena područja nije uneseno nego to su obični pamfleti. I naravno da očekujem da će ti projekti na tome području zaživiti. Međutim županija o svemu o čemu triba voditi brigu ministre apsolutno je propast. Gospodarenje otpadom i vi ste iz evo primjer otpadom, sitio se ministar Ćorić kaže ovako ćemo mi, da bi se mi pred Europskom komisijom rekli da smo ispunili uvjete, ajmo mi zatvoriti 27 odlagališta koji imaju iste sanitarne uvjete jel moj u Vrgorcu jel moj u Sinju gdje odlaže gradonačelnik iz Trilja također otpad. I on je to prije godinu, isto otpad na području Sinja, na području Sinja odlažeš i sve ok, sve ok.

i naravno da taj otpad prigone 120km, jel ministre znaš nije zgodno ja sam protiv toga gospodarenja otpadom, a županija kaže Lećevica, čak se vaša županija i buni protiv Lećevice centra za gospodarenje otpadom i to čvrsto se bori protiv toga i ja u ovom slučaju mislim s pravom, jel to je katastrofalan projekata. 30 milijuna kuna potrošili, pozapošljavali ono okolo što se tribalo pozapošljavati i sada ja vi ministre možemo otići brati gljive tamo. Toliko o centru za gospodarenje otpadom, a u isto vrijeme 120 km iz Vrgorca će goniti otpad u Sinj. E nećete. Nećete. Evo, ja sam stao pred kamion, neće goniti. Naravno, tu je kolega Šipić iskočio poslije, žao mi je što nije odmah u početku ga zvao ministar Čorić da to zaustavi, nego poslije uskočio, naći ćemo rješenje. Pustite te tamo populiste.

ali o tome mora voditi brigu Splitsko-dalmatinska županija. Nebrige ih, apsolutno. Navodnjavanje Sinjskog polja, jedan vrlo bitan projekat. Ili Kninskog ili Petrovog polja, znači u samom, to je sve uz samu obalu i turistički vrlo bitno, nema tih projekata. Nema, zbog toga ljudi iseljavaju. Znači županije su problem. Jedino što imamo, uvaženi ministre, čisto kad bude .../Govornik se ne razumije./... analizu pa se sjetite općine koje su lojalne županiji, bilo Šibensko-kninskoj, Zadarskoj ili mojoj, imaju, kad bi izvadili uzorak asfalta, vidli bi točno izborne cikluse, lokalnih, predsjedničkih, samo asfalt bacaju. Čak da se dodvore, kad baš kad su bili izbori, onda je išao put Imotskoga, dolje jednoga, jednoj općini, vidim ja 10 kamiona županijskih cesta. Oni mole ljude da asfaltiraju za glas.

od županije isključivo da bi ljude koristili za glasove. I tako vam zbog toga, recimo, moja Cetina, spominjao je kolega Šipić, on je gradonačelnik Trilja. Cetina rijeka proizvodi 40% hidroenergije RH, 40%. A mi se borimo za spoj na autoput, projekt težak, 2016. pokrenut, 2016. pokrenuta je studija izvedivosti, odabrana je varijanta, projekt je težak 200 milijuna kuna, ne može. Stao. Stao, ja dam sutra amandman opet, ja iz godine u godinu, tako je Imotski, tako je Ravča-Drvenik, jedino što uredno pred izbore, uvaženi ministre, župan, ministri, doći ćete i vi vjerojatno pred izbore otvaraju se kameni temeljci, straže, janjci, osiguranja, rotacije, govori i to se dogodilo Ravča-Drvenik već otvaran tunel jedno 10-tak puta. I što se napravi? I ono, to 100 puta sam rekao i ono janjaca što je bilo, to se pojede, iza toga .../Govornik se ne doslovno je genocid nad janjcima i na tome ostaje. I to nisu dobre stvari kad pričamo o županiji. Po meni, ministre, županije su problem, decentralizirana sredstva za zdravstvo, kad idu, idu u županiju, decentralizirana sredstva kad za školstvo idu u županiju. I onda županija lokalnom čelniku koji je odan i koji je blizak sa županom, njemu odobri sredstva. Zapamtimo, ovima drugima ne. Jer uloga župana, gradonačelnici su tu u teškoj situaciji. Ako nije dobar za određene projekte sa županom, to je katastrofa. Što se tiče još, znači kad govorimo o državnoj uprava, znači evo, i sad tako nesposobna županija još nam date ovlasti državnoj upravi i djelatnike. Pa sad vi zamislite na što će to sličiti. Pa ja znam kad su primali djelatnike u županiju, pa više oni sad sredstava ulažu za PR ili formiranje, nema portala koji oni nisu pokrili, .../Govornik se Da je župan bio s babom nekom, oke, to je lijepo, ali svaka vijest, mislim to se ulaže, to su, 5, 6 zaposlenih PR-ovaca, 7, 10, 15. Ja smatram da županije u ovako koče razvoj jer smatraju da su takvi rezultati i nezgodno je biti lokalni čelnik, a ne biti poslušan župan. I to ja govorim, mislim najozbiljnije, sad da sam ja župan, ja bih to rekao. I ogromne su ovlasti u župana u jednoj osobi lex šerif, ogromne. Skupštine jednostavno tu su u biti nemoćne, osim nešto kod proračuna i nešto kod prostornog planiranja u tome smislu, a inače sve ostalo u biti je u rukama župana i sad mi tako loše organizacija župana, imamo županija više nego skoro koliko i gradova, više nego SAD. Mislim to ne može Mislim to ne može funkcionirati, ja vam ozbiljno, mislim meni je ovo teško reći, ja, meni, gle. Split je moj grad, Splitsko-dalmatinska županija je moj grad. Knin je moj grad, 13 godina sam radio u njemu, bio sam djelatnik 4. brigade. To je moja, moj kraj. Ali mi je žalosno što se toliko rapidno prazne ti krajevi. Po pitanju zdravstva isto županije i sad smo mi ojačali županiju i to je taj stav, a što se tiče projekata, evo kolega Šipić je spomenuo da, aglomeracija. Pa to je projekat, kolega Šipić, Hrvatskih voda i tvrtke koja je u vlasništvu lokalnih samouprava. To su ti projekti i te projekte bi trebalo gurati. I te projekte je već trebalo odraditi, međutim, znamo da nam ističe financijsko razdoblje, a znamo dokle se može provesti. Ja se nadam da ćemo se uključiti življe i žešće, a ne da ćemo ugasiti sud u srcu Dalmatinske zagore, Sinj, pa da nema tko u knjižnom odjelu, tj. u katastru upisivati čestice koje su mu dužne očistiti da bi mogli, ili suglasnosti, da bi mogle trasu imati čistu za projekat aglomeracije. nama je Sinju ugasilo sud, a otvoren 1873. za vrijeme cara Franje Josipa koji je došao u Sinj, tada na Sinjsku alku i otvorio nam sud i Sinj je izgubio općinski sud. I nema, nema ljudi, nema dovoljno kadra, ovo što ima, to preraspoređuje na druga mjesta i sad taj projekat pati zbog toga što nema ljudi u katastru koji će upisivati sve ta rješenja, te suglasnosti na toj ruti i to je ogroman problem, ja sam to ukazivao ovdje ministru pravosuđa. To je problem. To je ogromna investicije, ogroman projekt EU fondova. Pa mi se zezamo da radi, .../Govornik se ne razumije./... se rugamo sa tim projektima. Znači Ministarstvo pravosuđa u mojem slučaju se rugalo sa tim projektima. Što se tiče, još jednom ću reći osobno moj stav, ja mislim ministre da je hitno, hitno treba preispita županije i imat hrabrosti i odvažnosti i stvarno ugasiti županije. Ja kad gledam svoju Dalmatinsku zagoru u kojoj živim i u kojoj ću živiti one su ključ lošeg razvoja, demografskog pada, evo kolega …/nerazumljivo/… neka potvrdi ove činjenice od kad je osnovana županija koje su demografski razmjeri, ja ako lažem ja ću sam sebi demantirati. Znači iz toga kraja. Evo, vi kolegice koja dolazite iz tih krajeva, to je prazno područje, mrtvo područje, škole se gase, gledaj škole se gase, znači apsolutno mrtvo područje, a tribali smo biti najperspektivniji, najrazvijeniji poglavito ovaj splitsko zaleđe, šibensko zaleđe, zadarsko zaleđe, to postaje mrtvo. Zadar ne što zbog autoputa pa i ima i luke, tj. Gaženica koja je u biti dala strancima za vrlo male pare, ali županije kao županije gledajući moju Dalmatinsku zagoru, pa i Skradin kojim prolazim je katastrofalnoj situaciji. Zato vam dajem ove podatke da vi kao ministar razmislite, ja vam dajem rješenje, a jedino rješenje i jedini pravi akt je gašenje županija koja je isključivo za kontrolu izbornih ciklusa, isključivo i samo za to. I ja kad sam išo za župana cilo vrijeme sam ovo ponavljao, županije triba ugasiti. I ako budem išao idući put, ako budem odlučio nemam poima, može se netko drugi, ako ja budem iša, sve ću napravit da se to ugasi. To kontrolira škole, kontroliraju zdravstvo, a sve se raspalo, zdravstvene usluge u rasulu još i mi sad državnu upravu pridali im te ljude, a oni jednostavno su svrha sami sebi …/Upadica: Zaista kolega Bulj nema potrebe za prozivanjem bilo kojeg saborskog zastupnika prilikom vaših rasprava pa ja bih vas lijepo molio da ubuduće to ne činite. Imamo povredu Poslovnika. Poštovana kolegica Marija Jelkovac. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Bulj povrijedio je Članak 238. Poslovnika, bio je potpuno izvan teme. Kolega Bulj vi ste meni zaista dragi kao čovjek, ali vaše rasprave se vrte u krug jedne te iste bez obzira koja je točka dnevnog reda. Ova sadašnja rasprava bi eventualno pristajala kad smo imali preustroj državne uprave odnosno izmjenu Zakona o ustrojstvu državne uprave, ali sada je bila potpuno promašena. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegice Jelkovac, slažem se jednim dijelom s vama da nije bio u temi, ali nažalost nije jedini, ali to prepustite meni da ja to vrednujem pa hvala lijepo na sugestiji. Smatram da nije povrijeđen Poslovnik. Kolega Bulj već imate dvije opomene, budete li sad zloupotrijebili povredu Poslovnika dobit ćete treću. Izvolite kolega Bulj, povreda Poslovnika. Povreda Članka 236. kolegija je povrijedila, ja znam da je predsjednik Jandroković bio u Kini da on je ukinuo one grupe, ali nećete mi reći šta ću pisati odnosi ovaj zakon. Vama možda može se to napisati, meni je to žao, ovo je sloboda govora, ja sam ovdje govorio o županijama, a ovdje se i tiče namještenika i službenika iz ureda državne uprave koji prelaze znači pod županije,

da je vrlo dobro uspio posjet u Kinu i da je prinio dobro tu diktaturu iz Kine 236. je povreda Poslovnika, a koji članak je povrijeđen to niste rekli, dakle zloupotrijebili ste institut povrede Poslovnika. Temeljem Članka 240. 240. stavak 2. izričem vam opomenu s oduzimanjem riječi do kraja rasprave o ovoj točki dnevnog reda. Prelazimo na slijedeću raspravu. Poštovana kolegica Dragica Vranješ. Zahvaljujem dopredsjedniče. Poštovani ministre Malenica sa suradnicima, poštovane kolegice zastupnice i zastupnici, evo kolega Bulj, ako može ovaj da se vratimo na temu. Što se tiče današnje teme, a osvrnut će se ipak onoga što se je nekako ticalo teme što je spomenuto u prethodnoj raspravi ispred MOST-a, a kolega Bulj je spomenio da smo mi uvijek neto uplatitelj što nije točno. Od kad je RH ušla u EU oduvijek je neto primatelj, a ne neto uplatitelj, tako da je to jako važno kada pričamo o EU fondovima. Ono što današnjim prijedlozima omogućavamo provedbu jednostavniju i sigurniju EU fondova koje provode jedinice lokalne samouprave i kada razgovaramo u usporedbi nekadašnjih nacionalnih sredstava i zašto je dobro koristiti EU fondove ja uvijek kažem važan je onaj učinak te jedne kune ili jednog EUR-a da postignemo da ipak taj jedan EUR-o napravi ono što su prije trebala 3 EUR-a zato kada se prijavljuje svaki projekt gleda se njegova održivost, gleda se njegov učinak, ekonomska isplativost, a nažalost do sada posebno u jedinicama lokalne samouprave često su projekti nekako počivali na mladim zaposlenicima onima kao što je rekao i kolega Mateljan, malo ludima punima entuzijazma, a svakako je dobro kada prijavljujemo projekte da nekada ako i sami zaboravimo onaj ljudski kapacitet koji mora sudjelovati u provedbi svakog projekta, da sami, sama natječajna dokumentacija nam govori koliko je u biti prihvatljivo ili koliko se očekuje da ljudskog kapaciteta odnosno zaposlenika na svakom projektu u budućnosti bude da bi se on mogao provoditi. Jedinica lokalne samouprave nositelji su raznih projekata na svom području naročito infrastrukturnih oni nosi projekte iako imamo vrtiće koji su javne ustanove, sportske centre, škole, vatrogasne domove, ali svi ti projekti se većinom odvijaju preko jedinica lokalne samouprave koji su i većinom i vlasnici infrastrukturnih objekata. U vrtićima znamo da ravnateljice vrtića dolaze iz redova teta vrtića, isto tako ravnatelji u školama iz redova učitelja tako da svakako sve te služe koje su u gradu dodatno se moraju napregnuti kako bi se provodili ovi projekti što je i opravdano i razumno. Ali kada se oni provode i pogotovo kada je to veći novac, a kada govorimo o manjim jedinicama lokalne samouprave pogotovo na mom području na jednom počivaju na jednom pročelniku jedinstvenog upravnog odjela, čak ima na mom području onih koji imaju samo načelnika eventualno tajnika, tajnicu Jako je važno da osoba koja tu dođe u pravom smislu riječi taj projekt započinje, kada se osoba koja se zaposli kada se uhoda i doista shvati intenciju koja je ocijenjena od strane ocjenjivačkog tijela, a koji je prijavitelj prijavio u samom projektu. Zato je jako važno da ta osoba i način kako se zapošljava da to bude prilagođeno samom projektu što ovim zakonima, a ne samo uredbom kako je do sada bilo omogućeno da 30.11.2019. da se zaposli u jedinici lokalne samouprave. Imamo projekte „Zaželi“ većina je upoznata sa njima, oni traju oko dvije i pol godine, znači zapošljavanje zapošljavanje je do sada bilo na 12 mjeseci. svi veliki infrastrukturni projekti većinom traju više od godinu dana, a to je osobito izraženo uz obalu kada i gradanja imamo zabranu gradnje većinom dijela godine, tako da je jako važno da se taj dio gleda. I doista pohvaljujem što se ovo cjelovito išlo riješiti ovom intervencijom, a naglasila bi da samo to što godina dana nije ograničenje za zapošljavanje na određeno na provedbi eu fondova projekata ukoliko projekt traje duže nije samo jamstvo zaposleniku nije samo jamstvo poslodavcu odnosno općini i gradu, to je jamstvo uspješne provedbe projekta. I vidjeli smo da svake godine se udvostručuje iznos kolega Šipić je rekao preko 300 milijuna kuna provode jedinice lokalne samouprave projekata iz eu fondova. Ja osobno sam sudjelovala doduše ne u cijelom razdoblju preko jedinice lokalne samouprave većinom preko neprofitne organizacije na projektima preko 100 milijuna kuna i znam koliko je važno i koliko je danas teško naći zaposlenika koji će to dobro odrađivati, a i tu je pred nama još jedan veliki izazov naći izvođače za sve ove infrastrukturne projekte, tako da definitivno uredbe, zakoni ne bi trebali biti nešto što koči eu projekte, oni bi trebali biti dinamični i prilagođavati se njima, makar nekad izgleda nezgodno promijeniti neki zakon i urediti neki zakon, ali donosimo toliki broj zakona u Hrvatskom saboru tako da tu doista trebamo biti

Zahvaljujem poštovanoj kolegici Vranješ. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Gordan Maras. Nije nazočan. Poštovana kolegica Marija Mačković. Izvolite. **Mačković, Marija (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani ministre sa suradnicima, poštovane zastupnice i zastupnici. Kao dugogodišnji čelnik jedinice lokalne samouprave dakle preko 20 godina, a od '93. do '99. godine kao službenik u jedinici lokalne samouprave bilo bi nepravedno ili neoprostivo ne obratiti se vezano uz uz raspravu o Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Tim više što je danas u ovom Saboru bilo rasprava vezanih uz službenike u jedinicama lokalne samouprave i to u negativnom smislu, da su to uglavnom uhljebi ili neradnici. Ja smatram i dolazim s područja Sisačko-moslavačke županije gdje ima 12 jedinica lokalne samouprave dakle ima 12 općina i 7 gradova. Znam da svi oni na ovom području itekako su vrijedni i da se bore za projekte bez radnog vremena i nema jedinice na ovom području koja ne provodi bar jedan europski projekat, a većina ih provodi dva, tri ili četiri projekta. Također mislim da ti službenici u tim jedinicama nisu krivi, da na neki način odgovornost ako ti službenici ne rade je na čelnicima jedinica lokalne samouprave jer su oni zaduženi da jedinica lokalne samouprave funkcionira i da ispunjava svoju zadaću koja je zakonom dana. Dakle uz Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi kao dugogodišnji čelnik kao što sam i rekla jedinice lokalne samouprave želim s vama podijeliti razmišljanje o temi lokalni službenici i namještenici. Lokalni službenici i namještenici po mom viđenju su po svom obimu i vrsti posla pravi specijalisti za sve poslove koji se odnose na život i rad u lokalnoj sredini, naročito u ruralnim pograničnim područjima. Službenici u lokalnoj samoupravi prve su karike između stanovnika i središnje države i o njihovom radu i radu čelnika ovisi svakodnevni život stanovnika u lokalnoj samoupravi naročito u manjim sredinama. Isti moraju znati i biti educirani za širok krug znanja, vještina, imati dovoljno strpljenja za rješavanje svakodnevnih problema od interesa za lokalno stanovništvo. Njihova nadležnost seže u komunalno gospodarstvo od izgradnje od održavanja komunalne i društvene infrastrukture i zaštite okoliša, životinja, socijalne skrbi čitav niz zakona o porezima, društvenim i vatrogasnim domovima, Zakonu o sportu, kulturi, poljoprivredi krenuvši od programa raspolaganja do ovrha, veterinarstvu, školstvu, stipendijama, vatrogastvu, zaštiti od zaštite od prirodnih nepogoda, predškolskom odgoju, vođenje brige o ustanovama u kulturi, trgovačkim društvima u svom vlasništvu, vlasništvu, brizi o mladima i osobama treće životne dobi, prometu na svom području itd., itd. Osim svakodnevnih poslova moraju voditi brigu i imati točnu i pravodobnu informaciju o natječajima iz nacionalnih sredstava, dakle ministarstava i fondova EU, jer time se otvara mogućnost apliciranja na sredstva EU. Svaki službenik koji želi raditi svoj posao, koji pod navodnicima nije točno ni definiran, moguće je zajedno sa čelnikom jedinice lokalne samouprave odgovoriti na sve izazove koji su pred njima vezano uz projekte koji se kandidiraju na otvorene natječaje EU. Ne postoji agencija ili služba koja može aplicirati projekte na neki natječaj jer je tu bilo rečeno da se uglavnom plaćaju agencije bez suradnje sa službenicima lokalne samouprave kao ni provoditi te projekte, jer male jedinice lokalne samouprave pokretači su razvoja u svojim sredinama. Do 2008. godine radno-pravni status lokalnih službenika i namještenika bio je riješen na odgovarajući način odnosno bio reguliran posebnim Zakonom za državne službenike i općim propisima o radu što je stvaralo puno poteškoća čelnicima jedinica lokalne samouprave. Nakon dužeg vremena donesen je Zakon o službenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i objavljen je u Narodnim novinama 86/08 te izmjene i dopune Zakona 61/11 i 4/18. Zatim je donesen vezano uz lokalne službenike i namještenike Zakon o njihovim plaćama i donesena je uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi, time je olakšano postupanje u službeničkim odnosima u lokalnoj samoupravi što je pohvalno. Nakon, svih tih donesenih zakona ukazala se potreba jer su određene jedinice lokalne samouprave kandidirajući odnosno radeći marljivo na svojim projektima i kandidirale projekte na natječaj EU. Nije lako kandidirat projekte nije ga lako dobiti, ne znaš da li je lakše ga dobiti, da li ga je ovaj teže provoditi jer provoditi projekte EU u jedinicama lokalne samouprave sa malim brojem zaposlenih koje ima i moja jedinica 5 i ja 6-ta koja sam volonter i kao čelnik koji mora se voditi pažnjom dobrog gospodara potrebno je ispoštivati svu onu proceduru koju smo i potpisali sukladno ugovorima za te projekte. Dakle, ne možemo si priuštiti mi koji imamo mala sredstva da dobijemo određene korekcije na projekte koje smo kandidirali i koje želimo provoditi. Zatim, Vlada RH je svojom uredbom da se pomogne jedinicama lokalne samouprave dopunila Članak 28. kojim je omogućila način zapošljavanja službenika i namještenika na projektima, dakle kao pomoć nama zaposlenicima u jedinicama lokalne samouprave. Kako je uredbom Vlade određen dio koji inače spada u nadležnost Hrvatskog sabora ova uredba bi koliko je meni poznato trebala prestati važiti 30. studenoga ove godine. Znači, tom uredbom je definirano šta su državni, što su lokalni službenici, a što su osobe koje ne spadaju u lokalne službenike to su oni direktni koji rade na izvođenju projekta i na koje se primjenjuju opći propisi o radu. Za sve ove znači, službenike i eventualno osobe koje provode programe sredstva su uglavnom osigurana gotovo u 100%-tim iznosima po projektima koje smo dobili i koje provodimo. Slijedeće što sam željela reći, ovim zakonom, konačnim prijedlogom zakona koji, o kojem danas razgovaramo dopunjuju se praznine postojećeg zakona i olakšava se rad u lokalnoj samoupravi, znači nestaju dvojbe koje smo imali. Svakako je potrebno podržati prijedlog ovog zakona i zakon je u svojim člancima dobro raščlanio situacije o kojima smo imali, malo prije govorili da se rad na aktivnostima vezano uz upravljanje projektom koji se financira iz fondova ili programa EU, da je da je to služba na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta, a osobe koje se zapošljavaju na ostalim projektnim aktivnostima ne smatraju se službenicima i namještenicima lokalne jedinice te se na njih primjenjuju opći propisi o radu. Konačno smatram Konačnim prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima je konačno definiran njihov pravni status, dakle njihova prava i obveze koje oni imaju i ti lokalni službenici i namještenici dakako kad im je i definiran status, a oni su kao što sam i rekla prva karika između ljudi na svom području

službenici u lokalnoj pa i u državnoj upravi su puno puta neopravdano prozivani iako vrijedno i stručno rade svoj posao, tako da se slažem sa vašom raspravom, a u prilog službenika ide izmjena u ovom zakonu vezano na kontinuitet radnog staža i mislim da je dobro da ste to na vrijeme ovim izmjenama predvidjeli upravo zato što sad imamo ovo masovno preuzimanje službenika koji su bili u uredima državne uprave uprave u županije kako ti ljudi ne bi ustvari bili kažnjeni jer su silom zakona prešli i postali lokalni službenici, a samim time im ne bi onda kasnije ne bi bio priznat onaj pravo na dodatak za vjernost službi, mislim da je ovo pun pogodak, da se u ovom trenutku išlo na ovu izmjenu. Hvala. Zahvaljujem. Odgovor kolegica Mačković, izvolite. **Mačković, Marija (HDZ)** U pravu ste poštovana zastupnice, smatram konačno da ovaj zakon kao što sam i rekla, prijedlog Zakona o lokalnim službenicima i namještenicima daje sigurnost lokalnim službenicima i namještenicima za još vrjedniji i učinkovitiji njihov rad u lokalnim sredinama jer oni rade za potrebe Zahvaljujem. Završna riječ u ime predlagatelja, poštovani ministar Ivan Malenica. Izvolite ministre. Ja bih se zahvalio svim zastupnicima i klubovima zastupnika koji su podržali ovaj zakon. Vjerujem da je i kolega Bulj iako to nije izričito rekao, ali podržao ovaj zakon jer smatra da mu je projekt Aglomeracije sinjskog područja izrazito važan, a upravo se ovim zakonom omogućuje kontinuitet rada službenika koji su zaposleni na europskim projektima, a to je svakako jedan od projekata. većina vas dolazi tu iz lokalne samouprave, bilo da ste bili čelnici ili da ste bili rukovodeći službenici u lokalnoj samoupravi te najbolje znate koji je intenzitet rada na projektima financirano iz europskih sredstava i programa EU. Pa evo nadamo se da ćemo ovim izmjenama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj samoupravi omogućiti čelnicima lokalne i regionalne samouprave da uspješno realiziraju brojne projekte koje trenutno provode. Hvala. poštovanom Ivanu Malenici, državnoj tajnici Katici Prpić i pomoćniku ministra Dejanu Drakuliću na obrazloženjima. Glasovat ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom sutra u 9,30 sati sa izjašnjavanjem o amandmanima. Zahvaljujem i ugodan ostatak dana.